Тому я, колеги, прошу заходити в зал. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статті 189 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Верховна Рада України сьогодні зібралася на позачергове пленарне засідання та розгляне питання щодо прийняття проекту Закону (реєстраційний номер 9338) про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Шановні колеги, відповідно до Конституції та законів України позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І хочу наголосити вам, що під час дебатів під час дебатів спільно ми дійшли до розуміння, що в законі буде виправлено, що термін введення воєнного стану обмежується з 60 днів до 30 днів, і було вирішено, що буде зазначено, що вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року, тобто в той термін, який передбачений законом України.

на засіданні присутній також міністр оборони України Полторак Степан Тимофійович; начальник Генерального штабу України Муженко Віктор Миколайович; командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Воронченко Ігор Олександрович; голова Державної прикордонної служби Цигикал Петро Олександрович; Голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович. Привітаємо його. Голова Служби зовнішньої розвідки Божок Єгор Валерійович присутній. Вітаємо, пане Валерій! Начальник Головного управління розвідки Міністерства оброни України Бурба Василя Васильовича, присутній. Міністр закордонних справ Клімкін Павло Анатолійович. Міністр внутрішніх справ України Аваков Арсен Борисович. (Оплески) Командувач Об'єднаних сил Наєв Сергій Іванович. Привітаємо також керівника Антитерористичного центру СБУ Малікова Віталія Володимировича. (Оплески) І командувача Національної гвардії України Аллерова Юрія Володимировича. Шановні колеги, я хочу зазначити, пропонується наступний перелік виступаючих. Доповідач – Секретар Ради національної безпеки і оброни Турчинов, потім – міністр закордонних справ Клімкін Павло Анатолійович і начальник Генерального штабу Муженко Віктор Миколайович. Дається їм три співдоповіді до 10 хвилин, до кожного з них ви будете мати змогу дати запитання. Ми розглядаємо загалом по процедурі повного читання, тобто: доповідач, запитання – 3 хвилини, доповідач - запитання, потім – виступи від фракцій, виступи від депутатів і потім прийняття рішення. Таким чином, згідно закону, і відбувається розгляд. І, звичайно, співдоповідь від комітету – те, на чому я наголошував. І я, колеги, до доповіді запрошую Секретаря Ради національної безпеки і оброни Турчинова Олександра Валентиновича. Будь ласка, пане Олександр, до 10 хвилин. Будь ласка. Шановні народні депутати, у зв'язку з черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбулася 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів ВМС Збройних Сил України, що мав важкі наслідки, іншими агресивними діями російської Федерації в Азовському та Чорному морях, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, на тлі окупації РФ Автономної Республіки Крим та частини Донецької та Луганської областей, небезпекою державному суверенітету та незалежності України, її територіальній цілісності, з метою створення умов для здійснення організації державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент України підписав Указ "Про введення воєнного стану в Україні". В той же час, провівши консультації, ви знаєте, відбулося звернення Президента, де за його ініціативою зменшено час введення воєнного стану в нашій країні з 60 до 30 діб. Наступне. В Указі Президента доручено військовому командуванню, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування запроваджувати заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть – шановні депутати, я підкреслюю, можуть – обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина відповідно до законів і Конституції України. Хто дивився вчорашнє засідання Ради національної безпеки і оборони, той міг побачити у виступі Президента жорстку позицію, він не планує застосовувати цю норму, але у випадку загострення умов, загострення військової ситуації, посилення агресії Російської Федерації ми повинні мати такий інструмент і таку можливість під час введення воєнного стану. Наступне. Кабінету Міністрів України доручено забезпечити постачання Збройним Силам України, іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період. Також доручено привести до повної готовності визначені об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, їх функціональних та територіальних підсистем. Київській міській державній адміністрації, органам місцевого самоврядування доручили утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. І наступне. Шановні народні депутати, цей указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України про затвердження Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідний закон внесений до Верховної Ради. Закон складається всього з двох пунктів, і я дозволю собі зачитати його текст. 1. Затвердити Указ Президента України від 26 листопада 2018 року "Про введення воєнного стану в Україні". В період дії воєнного стану, введеного названим Указом Президента, часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України. Цей Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

І хотілося б, щоб у залі була тиша, а не проводилися консультації в цей час. Я зараз прошу записатися на запитання до Секретаря Ради нацбезпеки і оборони. І я дуже прошу, щоб ми могли слухати це надзвичайно важливе обговорення і наші телеглядачі і слухачі також слухали виступаючого, Дякую. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановний Секретарю Ради національної безпеки та оборони, скажіть, будь ласка, які конкретні кроки будуть саме після важливого ухвалення рішення про введення воєнного стану і чому саме сьогодні це треба приймати? Парламент має 2 дні на розгляд цього подання. Яка саме така от кричуща необхідність, що треба приймати сьогодні? Чому ми не можемо це приймати завтра разом з внесенням змін до законодавства, щоб забезпечити вибори місцеві, у нас 120 громад йдуть на вибори до ОТГ, щоб забезпечити голосування дати президентських виборів, щоб це не говорили, що це використовується для того, щоб перенести вибори Президента і їх не проводити? Дякую. Шановний народний депутате, шановні колеги, по-перше, будь-які звинувачення щодо перенесення виборів Президента України безпідставні. Президент для того, щоб перекреслити всі ці звинувачення, зменшив час введення воєнного стану до 30 діб. Тобто при відсутності військової агресії, при відсутності фактичного розв'язання Росією повномасштабної війни введення воєнного стану повинно завершитись до кінця поточного року. Я переконаний, що всі депутати знають, що президентські вибори починаються з 1 січня року наступного. Тому, шановні колеги, всі звинувачення є фактично політичною спекуляцією, я не хочу нікого образити. Дякую. Давайте не перебивати Секретаря Ради нацбезпеки і оборони під час обговорення Закону про введення воєнного стану. Будь ласка, наступне запитання - народний депутат Дейдей. Передає Ляшку своє запитання. Просимо. Олег Ляшко, Радикальна партія. Олександр Валентинович, у мене до вас питання. Ось указ Президента, який пропонується затвердити, де передбачено 60 днів військовий стан і немає, нічого не сказано про президентські вибори. Президент сказав, що він на нашу вимогу погодився на 30 днів військового стану і на те, щоби вибори президентські були 31 березня. У мене питання: де цей указ? Покажіть нам цей указ, новий, Президента, який відповідно до Конституції має бути внесений до стін парламенту. Це перше питання. Друге питання. Олександр Валентинович, в указі Президента зупиняються конституційні права громадян, зокрема, стаття 53 "Кожен має право на освіту". Скажіть, будь ласка, яким чином позбавлення українців права на освіту допоможе звільненню України від російської окупації. Ви пропонуєте зупинити право на освіту, на спілкування рідною мовою, на підприємницьку діяльність. По-моєму, ви оголошуєте війну не проти агресора, а проти українських громадян на право жити вільно в рідній країні. От що ви робите зараз. По-перше, шановні колеги, я би просив, щоб ми відповідально ставилися до обговорення цього важливого для безпеки і оборони держави питання. Що стосується часу введення воєнного стану. Президент у своєму зверненні чітко оголосив щодо 30 днів. Він вніс відповідний документ до парламенту, і я під стенограму чітку фіксую цю позицію: йдеться про 30 днів введення воєнного стану. Це перше. Шановні колеги, друге питання, що стосується тимчасового обмеження прав і свобод громадян. Я переконаний, що той, хто читав Закон "Про правовий режим воєнного стану", той розуміє, що воєнний стан – це і є обмеження прав і свобод громадян, про що… ініціатор повинен інформувати Організацію Об'єднаний Націй. І сам у випадку військових провокацій, військових дій, які можна передбачати на підставі тої цинічної... Будь ласка, 30 секунд завершити. Я ще раз хочу звернутись до сесійної зали. Шановні колеги, я переконана, що нашим телеглядачам-українцям не так цікаві питання, як також і відповіді. Дайте, будь ласка, можливість почути всім відповіді, а не ваші прекрасні питання і аплодисменти. Це не сцена! Будь ласка, 30 секунд. ТУРЧИНОВ О. В. Шановні колеги, воєнний стан однаковий для всіх країн, нема особливостей й в Україні, і відповідно до міжнародної практики в умовах введення воєнного стану інформується Організація Об'єднаних Націй про тимчасово обмеження прав і свобод громадян. Причому Президент наполягає, що це не буде загальне імперативне обмеження, тільки там, де будуть відбуватись військові дії.

Дякуємо, шановний колега. А, будь ласка, наступне запитання народний депутат Рефат Чубаров. Прошу вас. 19:50:47 ЧУБАРОВ Р.А. Шановний Олександре Валентиновичу, я буду підтримувати введення воєнного стану, але, вважаю, цього недостатньо. Виходжу з того, що якомога швидше РНБО має затвердити покроковий план дій, спрямованих не тільки на відсіч новим агресивним діям Росії, але таких, які, що будуть сприятимуть деокупації Криму та інших тимчасово окупованих територій України. Взагалі я виходжу з того, що новий акт агресії Росії має бути реально перетворений на початок деокупації Криму. Отже, шановний Олександр Валентинович, коли ми будемо бачити цей план? Шановні колеги, я дякую за запитання. І хочу сказати, дійсно, для нас принципово не тільки захистити Україну, для нас принципово відновити територіальну цілісність України і відновити і Донбас, звільнити звільнити окуповану територію Донбасу і Криму. Але, шановні колеги, я звертаюсь до вас, народних депутатів. Запорукою нашої перемоги, нашої стійкості є наша єдність. А те, що демонструє протягом 3 годин парламент, – це є ганьба.

міністр закордонних справ України Клімкін Павло Анатолійович. І також я хочу акцентувати увагу шановних колег і всіх українців на тому, на чому зосередив свою увагу виступаючи і доповідаючи закон Президента Секретар Ради нацбезпеки і оборони, що саме Президент України своєю ініціативою обмежив до 30 діб введення воєнного стану. І шкода, що 3 години тому йому не дали це озвучити з трибуни. Дякуємо. Будь ласка, шановний пане міністр. Шановні пані та панове народні депутати! Шановні колеги! Я заздалегідь перепрошую, що буду застосовувати юридичну термінологію і посилатися на деякі документи міжнародного права. Оскільки я хочу, щоб кожен українець зрозумів, що саме порушила Росія і які акти агресії вона здійснила стосовно України. Вчорашні дії Російської Федерації щодо кораблів Військово-Морських Сил України є прямим і відкритим, та неприхованим актом агресії по відношенню до України в розумінні статті 2 Статуту ООН. Згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 3314 акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські та повітряні флоти іншої держави. Саме те, що відбулося вчора, є атакою збройних сил однієї держави на морські сили іншої. Застосувавши силу в територіальних водах України, Росія порушила суверенні права України на регулювання навігації у власному територіальному морі, що становить порушення низки статей Конвенції ООН з морського права. Незважаючи на заклики України припинити порушення конвенції, Російська Федерація порушила всі ключові статті Конвенції з морського права. Після початку відходу наших кораблів Російська Федерація порушила морське право уже в вільній економічній зоні України, оскільки здійснила напад саме в цій зоні. Право, яке гарантовано статтями 2, 56 та 58 цієї конвенції. Таким чином, ми розцінюємо дії Росії як послідовний крок акт агресії. Ми будемо їх використовувати також в контексті нашого спору щодо прав прибережної держави в рамках Конвенції ООН з морського права. Ми вважаємо, що дії Росії в районі Керченської протоки свідчать про створення передумов для повного блокування морських портів Бердянська та Маріуполя, а також про можливість підготовки блокади з боку Росії чорноморського узбережжя України. Ми аргументовано пояснили всім нашим друзям і партнерам, всьому світовому співтовариству, що будь-які спекуляції РФ про порушення кордонів територіальних вод чи сплановані провокації не мають під собою жодного змісту, і в них не вірить ніхто, включаючи Російську Федерацію. Таким чином, саме Росія несе повну відповідальність за ескалацію військової напруги і має за це понести відповідне покарання. Я не буду дуже детально інформувати про ті міжнародні заходи і контакти, які відбуваються зараз. Ви знаєте, що тільки що закінчилося спеціальне засідання Комісії Україна - НАТО. Саме зараз відбувається засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання ОБСЄ. Ми здійснюємо також контакти з нашими друзями і партнерами по всіх напрямках і всіх треках. Хочу підкреслити, що наші моряки, захоплені Російською Федерацією, відповідно до міжнародного гуманітарного права, мають вважатися військовополоненими. Саме для того ми здійснюємо зусилля, щоб саме Червоний Хрест здійснював також цілеспрямовані зусилля щодо їх звільнення. наших моряків і наших суден є на сьогодні першочерговим завданням. Друговим ключовим завданням є покарання Росії і зміцнення санкцій. І третім – звичайно, нарощування безпекової присутності наших партнерів у Чорному морі з огляду на свідому ескалацію ситуації з боку Росії. Хочу відзначити, що після прийняття Верховною Радою рішення про запровадження воєнного стану та відразу після його оприлюднення в засобах масової інформації, ми відповідно до існуючої практики повідомимо Генерального секретаря ООН про право України на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Хоча, звичайно, ми будемо намагатися вирішити ситуацію відповідно до статті 33 у мирний спосіб, але ми бачимо, що це з Росією неможливо. І як країна, яка неухильно та послідовно дотримується вимог міжнародного права та Статуту ООН, ми повідомимо про можливість застосування зброї для нашого захисту. Дуже дякую і готовий відповісти на можливі запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане міністре. Шановні колеги, 5 хвилин маємо зараз на запитання до міністра закордонних справ. Я прошу записатися на запитання. І слухати відповіді, не тільки власні запитання оголошувати, а і слухати відповіді. Так само… Я думала, у мене неправильно висвітився. Будь ласка, народний депутат Кишкар. Будь ласка. Дякую. Павло Кишкар, "Народний рух України". Прошу, пане міністре, пояснити декілька незручностей щодо того, яке саме завдання ставить перед собою введення воєнного стану на один місяць. От які конкретно чи підрозділи, чи заходи, як ви це вбачаєте? Яка саме мета? Для мене мета може бути одна це звільнення моїх суверенних територій українських. Іншої я поки що не вбачаю. Друге. Частина четверта пункту 8… пункту 7 указу: "Передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву". Але це ж неможливо для оперативної ланки управління, це мінімум 3 місяці. Розумієте ви? Тобто ми не можемо фізично виконати цей пункт. Дякую вам за відповідь. Щиро дякую за ваше запитання. По першому питанню маю сказати, що насправді для мене ключова мета запровадження воєнного стану, безумовно, полягає у звільненні наших окупованих територій, безумовно. І, так як казав пан Чубаров, це має бути відповідно старт і перехоплення ініціативи. Але одночасно, і я хочу на цьому наголосити, ми бачимо як поступово і підступно Росія намагається підступитися до Маріуполя. Ми бачимо ці зусилля, ми бачимо і мілітарні зусилля, і немілітарні зусилля, починаючи від економічної блокади і починаючи хвилею дезінформації і всього іншого. Тому для мене головна ідея запровадження цього воєнного стану полягає саме в цьому: згуртувати і сконцентрувати зусилля щодо відбиття

Ми прекрасно розуміємо, що можна зробити і що не можна зробити, тільки що Секретар РНБО про це говорив. Я вважаю, що саме цей час можна використати в контексті підготовки і планування, і це всім нам зрозуміло. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - Андрій Тетерук. Прошу. 20:01:56 ТЕТЕРУК А.А. Андрій Тетерук, "Народний фронт". Дякую своєму колезі пану Гаврилюку за те, що надав мені слово. Шановний пане міністр, є два коротких питання. Перше. Очікуваний транш МВФ, який ми очікували після прийняття Держбюджету, чи є офіційна інформація стосовно наступного траншу? Перше. Друге. У мене до вас переконливе прохання зробити все можливе, аби на Російську Федерацію, яка відкрито застосувала свої військові підрозділи, не тільки флот, але і повітряну авіацію, атакуючи Військово-Морський флот України. Я прошу, щоб ви за допомогою дипломатів зробили все можливе, щоб на Російську Федерацію було накладені жорстокі санкції і щоб внаслідок порушення неї морського права вона була позбавлена права проходження через всі протоки, через Босфорську, через через всі канали, де існує міжнародне право, щоб жоден її військовий корабель, жодне її цивільне судно не могло користуватись морським правом, яке вона цинічно і підло порушує. Дякую. Дякую, пане Андрію. Те, що ми робимо в рамках наших судових позовів стосовно Росії, і те, що ми робимо в рамках Міжнародного арбітражу за Конвенцією ООН про морське право, саме тільки і може нам дозволити накладати такі санкції на Російську Федерацію. Ми маємо до кінця довести ці позови. Тільки Міжнародний суд ООН або Міжнародний арбітраж може накладати відповідні санкції і говорити про компенсації. Стосовно першого. Безумовно, я тільки можу сказати, що в сьогоднішній редакції цей указ не має заважати заважати нам в продовженні співробітництва ані з МВФ, ані з іншими міжнародними фінансовими організаціями. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, запитання Єгора Соболєва. Прошу. Пане міністре, ми вважаємо, що це обов'язок і парламенту і Президента проголосити воєнний стан після того як на нашу державу напали. Ми також пропонуємо, щоб це не були просто слова. Якщо ми в стані війни з Росією вже п'ятий рік, ми пропонуємо: розірвати дипломатичні стосунки, запровадити візи для громадян Російської Федерації і припинити закуповувати в росіян товари, які ми можемо виробляти самі або купувати в країнах-партнерах. Тоді це буде серйозний крок, в тому числі, який покаже нашим міжнародним партнерам, що ми дотримуємося політики санкцій, які не дозволять Путіну далі фінансувати війни проти України і інших країн світу. Дякую. Не можу не погодитися з третім, це сто відсотків. Ми не можемо торгувати одночасно і воювати з країною агресором. Що стосується другого, я багато разів казав, що ми маємо прийти не просто до візового режиму, оскільки клеїти етикетки в паспорти громадян країни-агресора немає сенсу, а саме біометричного візового режиму. Зараз ми будемо ініціювати також відміну такого режиму і для службових і дипломатичних паспортів з Росією. Що стосується відносин з Росією, я завжди дуже чітко це казав: нам за визначенням ці відносини непотрібні і у нас нема за фактом таких відносин. Але ми маємо знайти форму, яким чином і хто буде допомагати і турбуватися, бо, на жаль, 2,5 мільйони українців, які ще знаходяться в Російській Федерації, і робити всю ту роботу, яку роблять наші консули в контексті допомоги політичним в'язням. Ми ведемо цю роботу. Ми вважаємо, що у нас є опції, можливо… Будь ласка, хвилину завершити. Дуже важлива відповідь. КЛІМКІН П.А. Я хотів просто завершити, оскільки це важливе питання і воно всіх нас цікавить. Для нас, звичайно, для дипломатичної служби навіть емоційно було б краще мати наших дипломатів тут і щоб вони не знаходились під постійною небезпекою. Це прекрасно зрозуміло. Але поки ми не знайдемо ефективну форму допомоги українцям, ми її шукаємо, і я сподіваюсь, найближчим часом зможемо запропонувати рішення, ми не будемо приймати невідповідальних рішень щодо того, щоб піти відповідно з Росії. Зараз наші дипломати не здійснюють жодної дипломатичної діяльності за визначенням. Це тільки допомога українцям і консульська діяльність, про це можу сказати відповідально. Дякуємо. Шановні колеги, послухайте мене уважно, яка в мене є пропозиція. Зараз, згідно Регламенту, ми маємо також слово маємо надати начальнику Генерального штабу Збройних Сил України пану Муженку. Але є таке відчуття зали, що кожна фракція хотіли б ще по одному запитанню задати від фракції. І виступи - це окремо, звичайно. Якщо ви не заперечуєте, ми можемо зробити, я думаю, якщо не буде заперечень, ще й такий блок: одне запитання до будь-кого з доповідачів, чи це пан Клімкін, чи це пан Муженко, після виступів. Ні? Все. Тоді рухаємося по Регламенту: тільки виступи. Ми запрошуємо зараз до слова начальника Генерального штабу Збройних Сил України Віктора Муженка. Будь ласка, пане Віктор.

Будь ласка, пане Віктор, мікрофон включений. Я хотів би в своєму коротенькому виступі довести перебіг тих подій, які відбулись вчора 25 листопада. групи кораблів Військово-Морських Сил України з пункту базування Одеса до пункту базування Маріуполь перехід кораблів в складі двох броне-артилерійських катерів, одного рейдового буксира, а також малого суховантажного судна розпочався 23 листопада. 23 і 24 листопада перехід кораблів відбувався в штатному режимі, без будь-яких ускладнень. 25 листопада близько 4-ї години ранку три три кораблі, а це рейдовий буксир і два броне-артилерійські катери, наблизилися до дванадцятимильної зони біля Керченської протоки. Був здійснений запит командиром походу до диспетчерського пункту Керченського порту, так вимагає процедура, щодо можливості проходу через Керченську протоку і щодо визначення послідовності і черговості проходу під Керченським мостом. На запит відповіді не надали, повторний запит був здійснений о 4 годині 7 хвилин, і в подальшому теж відповіді не надали, кораблі почали виконувати подальше завдання, рухаючись визначеним курсом.

О 6:23 прикордонними катерами Федеральної служби безпеки Російської Федерації та бойовими кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації розпочали небезпечне маневрування для перешкоджання проходу українських кораблів до Керченської протоки. О 6:27 прикордонним катером прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації в ультимативній формі було оголошено вимогу українським кораблям покинути дванадцятимильну зону. Кораблі наші продовжували виконання планового завдання, тому що прохід кораблів через Керченську протоку проводиться в режимі вільного мореплавання. О 6:55 в ході маневрування, небезпечного маневрування, один із наших кораблів, а це рейдовий буксир, був пошкодженим, втратив хід, і вже кораблі висувалися, скажемо так, з меншою швидкістю. В подальшому, о 8 годині, був вихід на зв'язок диспетчерської служби порту Керч, яка регламентувала порушення входу в територіальні води О 8:30 отримали відповідь диспетчерського пункту Керченського порту щодо виходу у визначене місце в район стоянки і в район очікування для визначення послідовності проходу під аркою Керченського мосту. В подальшому ніякої інформації не поступало, і тільки о 14 годині нашим кораблям довели про те, що вхід в зону Керченської протоки, в районі Керченського мосту закритий для військових суден. Але відповідно повідомлення до 14 години не було в так званій "припті" – це прибережне попередження, яке передається в загальній системі автоматизованого управління і контролю за судами, головна квартира якого знаходиться в Іспанії. Хоча в цей час в 13:50, в 13:40-13:50 за київським часом, або в 14:40-14:50 за московським часом

Мотив заборони проходу був те, що відповідний прохід був закритий баржею, яка сіла на мілину, що не відповідало дійсності, тому що перед цим якраз був прохід російських кораблів. Більше ніякої інформації не поступало, і тому о 17 годині було прийнято рішення щодо повернення наших кораблів в пункт під час… з початком переходу були включені засоби радіоелектронної боротьби, і ми втратили повністю зв'язок з нашими кораблями. Також була подавлена і Міжнародна система автоматизованої ідентифікації суден, так звана AІС, що є грубим порушенням морського права. В ході висування до порту Одеса кораблі супроводжувались десятьма кораблями Російської Федерації і чотири з них – це кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, і шість - це відповідні катери Федеральної служби безпеки. При виході із дванадцятимильної зони вони були заблоковані, але вийшли десь в районі 13-14 миль від берегової зони від Кримського узбережжя, були атаковані російськими кораблями, в тому числі з відкриттям вогню на враження. три наших військовослужбовців були поранені, а перша інформація була, що шість військовослужбовців було поранених. У подальшому уточнена інформація була, що три поранених і три травмованих. Кораблі були заблоковані, зв'язок з ними був втрачений, і в подальшому тільки взнали про те, що вони шляхом відповідних там перехватів, що ті кораблі здійснюють висування під контролем кораблів Російської Федерації, поки поки невідомий був напрямок, в кінці уточнили, і сьогодні ця інформація підтвердилась, в район стоянки в Керчі. о 5 годині 30 хвилин за відповідним повідомленням від наших розвідувальних органів ми отримали інформацію про те, що кораблі знаходяться в Керчі. Військовослужбовці, три, які були поранені, госпіталізовані і заходяться в лікарні міській міста Керчі імені Пирогова. Решта військовослужбовців були розосереджені в невідомі місця, і їх доля на сьогоднішній день теж поки невідома, інформацію про поранених ми отримали також через Червоний Хрест. Крім того, сьогодні отримали додаткову інформацію про те, що в ході атаки на українські кораблі була також застосована авіація Російської здійснив таку атаку з витратою двох ракет. Таким чином,

зв'язку з цим було прийнято рішення мною привести Збройні Сили в бойову готовність "повна" з виконанням відповідного переліку заходів, який продовжується на сьогоднішній день. Я дякую за увагу, доповідь закінчено. 20:17:38 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, зараз 5 хвилин за запитання, і ви можете задати запитання, провівши відповідний запис. Прошу провести запис. Будь ласка, 5 хвилин на запитання від депутатів.

В мене питання полягає в тому, що кілька тижнів тому українські Військово-Морські Сили здійснили аналогічний похід і перетнули Керченську протоку і зайшли в Азовське море. Власне, тоді Російська Федерація і її катери ФСБ лише спостерігали за тим, що відбувається. Отже принцип проходу військових кораблів працює, працював і був законним ще пару… кілька тижнів тому. Що змінилося цього разу, на вашу думку, і чому саме тепер, коли одразу після голосування у Верховній Раді за зміни до Конституції щодо євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції України, російська військова машина здійснила абсолютно… дійсно 23 вересня 2018 року два наших кораблі здійснили прохід через Керченську протоку, дотримуючись такого ж самого алгоритму, за яким здійснювався і прохід 23-25 листопада поточного року. Тоді проблем не виникало особливих, хоча теж було супроводження, хоча теж були спроби блокування, але на ніс здійснювати навали – це такі прийоми дій по відношенню до кораблів, здійснювати зіткнення, а тим більше відкривати вогонь, вони не наважувалися. І тоді наші кораблі успішно пройшли в акваторію Азовського моря у відповідні пункти базування Маріуполь і Бердянськ. зв'язку з чим таке рішення було прийнято? І наскільки це залежить, скажімо, від голосування за зміни до Конституції, Не готовий пов'язати ці події, але те, що операція, яка здійснювалася по блокуванню кораблів, і потім уже по їх затримці з використанням зброї, застосуванням зброї і веденням вогню на ураження, вона дійсно була спланована, це не була спонтанна операція. Будь ласка, наступне запитання - народний депутат Тарасюк. Дякую. Маю декілька запитань, пане начальнику Генерального штабу. Яким чином воєнний стан забезпечить безпеку воєнних катерів українських, сприятиме звільненню окупованих районів Донбасу або Автономної Республіки Крим? Перше запитання. Друге. Чи не варто було запровадити воєнний стан відразу після Іловайської трагедії? І третє запитання, і і третє запитання. Яка доля наших моряків, крім тих, що ви назвали поранених? Де вони знаходяться? В якому стані? Чи є зв'язок? Дякую за відповіді. Почну з крайнього запитання: щодо долі наших моряків. По трьом пораненим – я сказав, що вони знаходяться в міській лікарні імені Пирогова міста Керчі, по решті місця їх знаходження на цей час нам невідомі. Вони були розосереджені по місту, можливо, навіть в інших містах, і зв'язку на сьогоднішній день з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний Хрест.

Те, що стосується, наскільки воєнний стан забезпечить безпеку наших кораблів. Я думаю, що введення воєнного стану забезпечить не тільки… …наших кораблів. Введення воєнного стану направлене для того, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Дякую вам. І заключне запитання. Сугоняко Олександр передає слово для запитання Капліну. Останнє запитання. Будь ласка. 20:23:18 КАПЛІН С.М. Шановний пане Голово, я хотів попросити вас зробити виключення і задати зараз запитання, право задати запитання Прем’єр-міністру України, це турбує надзвичайно людей. Чи можете ви, пане Прем’єр, гарантувати, що пенсії, субсидії, соціальний захист і зарплати простих українців будуть недоторканні і збережуться в повному обсязі? Це питання, яке сьогодні турбує простих українців і турбує мене як керівника Комітету з питань соціальної політики. В разі введення воєнного стану. (Шум у залі) І не треба кричати! Людей турбує те, що їм сьогодні належить, і що ви завтра можете у них забрати. Для того, щоб отримати соціальний захист. Дякую. Повідомляю вам, ви не маєте права в цьому розділі задавати питань Прем’єр-міністру України. Тому я передаю запитання для наступного. Матузко Олена Олександрівна. Будь ласка, Матузко Олена. 20:24:09 МАТУЗКО О.О. Прошу передати слово Олексію Гончаренку. Дякую. Шановний пан Муженко, у мене наступні два питання до вас. Перше: що буде робити Україна, чи є в нас план, якщо Російська Федерація зараз буде робити спроби блокади чорноморських портів України Миколаєва, Херсона і в першу чергу Одеси? Якою буде реакція, чи готові Військово-Морські Сили України до І друге питання: чи є в нас координація, і можливо, у вас є якась інформація про заход в Чорноморський басейн військових кораблів країн НАТО для того, щоб збалансувати військову присутність Військово-Морських Сил, – ту, що зараз використовує Російська Федерація свою перевагу над Військово-Морськими Силами України? Чи є в нас інформація, наприклад, про проведення військових кораблів Сполучених Штатів Америки чи Великобританії? Чи проводимо ми відповідні консультації? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Віктор Миколайович. Стосовно блокади, можливої блокади українських портів в акваторії Чорного моря. І не тільки відносно блокади у нас є відповідні плани застосування Збройних Сил для захисту території нашої держави, для Я відповім по Іловайську, можете почекати. Не вам вирішувати, по якому суду. Я відповідаю на запитання. (Шум у залі) Таке, як до генералів. Будь ласка, завершіть відповідь. І прошу емоції в залі влягтись. Пане Віктор, будь ласка, ви завершили відповідь? Завершили. Дякую вам, отже, колеги. Час для відповідей і запитань завершений і для доповідей. Дякую вам, пане Віктор, дякую вам. І ми переходимо до обговорення, колеги. І я хочу нагадати, що ми розглядаємо за процедурою повного читання. І зараз у нас будуть доповіді і виступи від усіх фракцій, а потім 9 хвилин від народних депутатів. Отже, перше. Прошу провести запис від фракцій і груп. Проведіть запис, будь ласка.

на державу і на людей нападає ворог, треба використовувати військо, зброю і вводити воєнний стан. В стані війни Україна з 2014 року. Іловайськ, Дебальцеве – ніхто не бігав за парламентом, ввести воєнний стан. І сьогодні генерал, керівник Генштабу, також про це не згадав. Чому тоді не прийшли до парламенту? І сьогодні по великому рахунку ця пропозиція не є до кінця чесною, бо разом з Указом про введення воєнного стану Президент України зобов'язаний внести Указ про використання Збройних Сил України, як він буде використовувати воєнний стан, де обмежуються права і свободи громадян, і люди на це погоджуються через наше з вами голосування, буде використаний для того, щоб побороти ворога. Але сьогодні ми цього також не маємо. Нам з 2014 року втуляли Мінськ, який і сьогодні, коли ми проголосуємо Закон про воєнний стан, просто буде справжнім банкрутом політичним і доказом того, що це було неправильно. Крім воєнного стану, нам сьогодні треба обов'язково розірвати дипломатичні відносини, закрити консульські представництва. Нам потрібно заборонити російські канали і торгівлю з Росією. Нам потрібно ввести мораторій і припинити, якщо вже йде, приватизацію критичної інфраструктури, енергетичних станцій, "Укратом" і інших. Кому вони продадуться – вам? Ні, не вам – ворогу. Фракція "Самопоміч" буде підтримувати Закон про введення воєнного стану, якщо чітко буде прописано, що воєнний стан буде вводитися на територіях, які сьогодні піддані відвертій агресії ворога, де є війна. І якщо Президент або хтось інший в державі буде використовувати те, що українські громадяни віддали їм в руки для того, щоби помогти українському воїну, який потребує цього стану, буде використовувати ті важелі для переслідування не московських ворогів, а тих, хто бореться з режимом, – це буде злочин проти людяності і народ повстане, я в цьому переконаний. Тому наша про позиція: голосувати за законопроект, який буде обмежувати введення цього воєнного стану на територіях, які сьогодні піддані відвертій агресії. Це є дуже серйозна річ і, пане Голово, поставте це на рейтингове голосування. Олег Ляшко представить позицію своєї фракції щодо обговорюваного закону. Олег Ляшко, Радикальна партія. Колеги, ви бачите, тут стоять для Президента суфлери, тобто Президент, який вводить воєнний стан, без суфлера не може про це оголосити. Більше того, коли я дивився оголошення Порошенка про те, як він вводить воєнний стан, у нього було таке задоволене обличчя, наче він вагон конфет "Рошен" продав, а не вводить воєнний стан. А тепер до суті законопроекту. Суб'єктом законодавчої ініціативи є Президент Порошенко. Секретар РНБО Турчинов не має права під стенограму вносити зміни в законопроект. Президент Порошенко, якщо він пішов на вимоги, задовольняє наші вимоги, він зобов'язаний внести новий указ і новий законопроект про 30 днів воєнного стану і про те, що президентські вибори проводяться 31 31 березня 2019 року. Але насправді, шановні колеги, я вам хочу сказати, і шановні українці, те, що запропонував Порошенко, це не воєнний стан це позбавлення українців всіх конституційних прав. Порошенко вводить воєнний стан не проти агресора, Порошенко водить воєнний стан проти кожного українця. Ось я читаю його указ. Цим указом обмежуються права громадян на таємницю листування, недоторканність житла, втручання в особисте життя, свобода пересування, свобода думки і слова, вибори, право на мирні збори, право на власність, право на підприємницьку діяльність, право на працю, право на освіту. Скажіть мені, будь ласка, яким чином допоможе відбиттю російської агресії позбавлення українців права освіти, право працювати, право заробляти, право розмовляти рідною мовою? Покажіть мені, де тут відбиття російської агресії? Це Порошенко розказує про те, що ми маємо прийняти воєнний стан. Так, ми маємо прийняти воєнний стан для того, щоб захистити країну. Але ми не повинні дати Порошенку, під приводом введення воєнного стану, сфальсифікувати вибори і узурпувати владу. І саме цього сьогодні хоче Президент Порошенко. Йому байдуже воєнний стан, його партнери як Він на п'ятому році війни побачив раптом необхідність введення воєнного стану: Іловайська він не бачив, Дебальцевого він не бачив, трагедія MH17 - він не бачив, а за 4 місяці до виборів, коли в нього рейтинг нижче плінтуса, він раптом побачив, що треба вводити воєнний стан. Це не воєнний стан, який пропонує Порошенко проти агресора, це воєнний стан проти кожного українця. Це позбавлення права українців конституційних прав, це намагання узурпувати владу і обманути українців. Ми вимагаємо від Президента Порошенка не чіплятися за владу і не вигадувати будь-які приводи для того, щоб в неконституційних спосіб отримати

Будь ласка, до слова запрошується голова фракції "Блок Перта Порошенка" Артур Герасимов. Будь ласка, шановний колего. І хотілося б, щоб ми якось коректо обговорювали такий важливий законопроект. Це ж не "95 квартал" Воєнний стан не означає оголошення війни. Особливий правовий режим застосовується виключно для оборони української території, захисту суверенітету, незалежності та безпеки громадян. Вперше за 5 років гібридної війни російська армія здійснила акт повністю відкритої військової агресії проти Збройних Сил України. Подібний сценарій був би неможливий, якби в 2008 році Україна завершила євроатлантичну інтеграцію. НАТО є потужною силою, яку боїться Росія. На жаль, у 2008 році Україна свій шанс втратила. Тодішня влада не говорила про свою позицію щодо НАТО одним голосом. У спецоперації по зриву вступу України до НАТО, на жаль, брали участь і відомі українські політики. Якби сьогодні ми були членами Північноатлантичного альянсу, Росія не наважилась би анексувати Крим, ніколи не наважилась би вдертися на Донбас і не наважилась б відкрито стріляти на ураження по українським морякам. Напад кораблів ВМС Росії на українські судна прямо підпадає під офіційне визначення терміну "акт агресії" відповідно до резолюції Генасамблеї ООН. Дії агресора вийшли на новий рівень і вимагають набагато більш жорсткої невідкладної реакції – підписання Будапештського меморандуму Ради безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, Євросоюзу та всього цивілізованого світу. Неприхований напад Росії на українські Збройні Сили потребує набагато більш жорсткої реакції і від нас з вами. Для надійного захисту держави виникла гостра потреба впровадження воєнного стану по всій території України. Хочу нагадати, загроза іде не тільки зі сходу, а і з півдня, з півночі. Стратегічно важливі об'єкти, від яких залежить рівень обороноздатності нашої держави, розташовані по всій країні. Про що говорити, якщо відстань від Києва до російського кордону трохи більша 200 кілометрів? Але що ми бачимо сьогодні в залі? Купу брехні, купу спроб зірвати це голосування для того, щоб не ввести воєнний стан, для того, щоб послабити ефективність нашого відпору агресору. І ви знаєте, сьогодні я багато чую, як говорять про не можна так вводити, не можна сяк вводити. Але говорять не про українську армію, не про українську оборону, а говорять про вибори. Так, важливо! Але давайте не забувати, що стріляли і з літаків в тому числі, і по наших матросах. Шановні колеги, зараз ми мусимо показати рішучість і єдність українського парламенту у питанні захисту незалежності, суверенітету і життів наших громадян. Для цього потрібно підтримати рішення РНБО та запровадити воєнний стан на 30 діб. Молимося за українських моряків та працюємо для найжорсткішої відповіді агресору. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І, будь ласка, до слова запрошується голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Прошу. Шановні колеги, ми знаходимося в стані війни. На нас була здійснена абсолютно агресивна атака. Країна-агресор Російська Федерація атакувала нас ще раз. Ми зобов'язані реагувати. Але в той же час, я хочу нагадати, що фракція "Батьківщина" з перших днів, коли Росія почала проти нас війну, країна-агресор, ми вимагала введення воєнного стану. (Шум у залі) І ми сьогодні… і ми сьогодні за воєнний стан. Але в той же час нам потрібно зараз для себе визначити, як захищати нашу країну. І тому наша команда готова підтримати введення воєнного стану. ми не готові підтримати під прикриттям воєнного стану реальну руйнацію прав і свобод українців. Ми не бачимо сьогодні, навіщо це робити. Я цитую декілька годин тому заяву Президента України. Він сказав: "Обмеження прав і свобод не буде. Крапка. Я обіцяю". І це обіцянка Президента. А тепер я цитую пункт 3 указу, який поданий сьогодні до парламенту, вводиться повна ліквідація прав людей згідно Конституції. Вони повністю зупиняють 30-у, 31-у, 32-у, 33-ю,

а не країни-агресора, вони будуть втручатися в листування, вони будуть втручатися в сімейні особисті справи, вони позбавляють права на свободу слова, на вільні зібрання, вони забороняють підприємницьку діяльність, рейдерство буде прикрите. По суті все, що тут написано, – це руйнація життя українців. І тому, посилаючись на 190 статтю Регламенту України, ми маємо право проголосувати воєнний стан з частковим текстом указу Президента. Ми пропонуємо проголосувати воєнний стан без пункту 3 постанови… указу Президента, який повністю руйнує всі права. Зараз від вас – депутатів, від нас – депутатів залежить, чи буде воєнний стан проголосований проти країни-агресора, надасть військовим працювати так, як слід, або проти громадян України. Я прошу голосувати тільки без 3 пункту і підтримати… Будь ласка, від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар запрошується до слова. Шановні колеги, тут дуже багато говорили про вибори. Думаю це зовсім недоречно, говорити треба про інше. Треба зафіксувати дві базові позиції. Позиція перша. Російсько-українська війна, яка триває 4,5 роки, вчора вийшла на новий етап, тому що росіяни під своїми прапорами накрили вогнем наші судна. Позиція номер два. Світ стурбований, але головне – налякані українці. І наша з вами задача і те, чому ми сьогодні сюди прийшли у цей зал на позачергову сесію, це зробити все можливе, щоб людей заспокоїти. В який спосіб ми можемо зробити? Очевидно, що в першу чергу мобілізувати всі можливі воєнні ресурси країни для того, аби українці почувалися більш захищеними, а українська армія була міцнішою. Це позиція номер один, і ми її категорично підтримуємо. Друга річ, надзвичайно важлива. Нам треба стабілізувати ситуацію в Азовському морі. Колеги, це геополітична принципова позиція, і ми з вами маємо бути тут свідомими: Керченська протока – це шлях українського експорту, це два українські порти - Маріуполь і Бердянськ, - які відгружають товари металургійної промисловості, що є наповнювачем, власне, українського бюджету. І тому задача росіян - заблокувати Керченську протоку, а нам її треба розблокувати всіма можливими засобами, в першу чергу дипломатичними засобами. Наступне питання. Сьогодні ніхто не сказав, що наша задача - повернути захоплених моряків в Україну, сюди, додому нарешті, як і решту українських бранців. Ми тим відрізняємося від Росії, що ми дбаємо про своїх людей. Наступне завдання сьогодні, воно принципово важливе: не допустити хаосу і паніки, бо наші з вами суперечки не в кабінеті Голови Верховної Ради, а тут скрізь на публіку, вони посилюють цю паніку. Кому це вигідно? Це Україні вигідно? Це вигідно ворогу. Якщо сьогодні є вже такі коливання з валютним курсом, ми можемо лише уявити, які це може мати наслідки надалі для економіки України. Тому рішення мають бути спокійні і зважені. Наша фракція прийняла рішення дати згоду на впровадження правового режиму воєнного стану строком на 30 днів із можливим його продовженням з тими заходами, які в першу чергу сприяють посиленню воєнного потенціалу країни і дають можливість захистити українців. Але я від себе дуже прошу дійсно не зловживати з можливістю обмежень прав людини. Закон дуже чітко говорить: повинна бути обґрунтована потреба… Будь ласка, завершити 15 секунд. 20:44:03 СЮМАР В.П. Не дай нам Боже, сьогодні зазіхати на засоби масової інформації, не на тих, які працюють в інтересах держави-агресора, а на тих, які критикують владу. Це призведе лише до дестабілізації ситуації… Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка… Пані Вікторія, пані Вікторія хоче ще 15 секунд. Будь ласка, це важлива тема - права людини. Дякую, пані Ірино. Я ключове хочу сказати. Колеги, якщо ми всіх закликаємо мобілізуватися. Давайте ми мобілізуємося ми тут самі і почнемо цю мобілізацію з цього залу, і будемо працювати, і показувати приклад українцям. Дякую. Дякую. Будь ласка, запрошується представити позицію фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул. Прошу вас. 20:44:24 ВІЛКУЛ О.Ю. Олександр Вілкул, фракція "Опозиційний блок". Шановний народе України, підстава для введення воєнного стану виглядає дуже сумнівно. чотирьох з половиною років становище було набагато гірше. Крим, Іловайськ, Дебальцеве, інші жахливі трагедії, але воєнний стан введено не було. Тому що вони хотіли прийти до влади і провести президентські та парламентські вибори. роки тільки за офіційними даними загинуло більше ніж 10 тисяч людей. Воєнний стан введено Зараз спроба ввести воєнний стан - це спроба Президента зірвати вибори і узурпувати владу, відібравши у нашого народу останню надію на нормальне, мирне життя в своїй країні та можливість розвиватися країні демократичним шляхом. Це шлях вічного хаосу, вічної буферної зони та вічної війни. Президент свідомо приводить війну в кожен будинок. Щоб залишитись при владі, він готовий воювати до останнього українця. Є два шляхи: шлях війни та шлях здорового глузду. Це шлях дипломатії. Це те, за що ми боремося. І ми як країна повинні стати лідерами переговорного процесу, та зробити це повинен Президент. Не вводити воєнний стан, а очолити переговорний процес з усіма, хто може на це вплинути: з Америкою, з Європою та прямі перемовини з Росією. Ніякий Трамп на перемовинах з Путіним, Меркель чи Макрон за нас нічого не вирішать. Вони дбають про свої країни. Ми повинні подбати про свою. Ми впевнені, що тільки дипломатичний шлях - єдиний правильний шлях, що приведе до успіху. Ми не будемо підтримувати Президента Петра Порошенка в його невгомонному бажанні узурпувати владу та зірвати вибори. І зосередьте всі зусилля МЗС, уряду, Президента, парламенту – всіх на повернення 23 наших хлопців додому з полону. Всі дії режиму не залишають жодних ілюзій, що при чинному Президентові ми не можемо досягти миру. Ми будемо голосувати проти введення воєнного стану. Дякую.

У зв'язку з тим, що є багато бажаючих виступити від депутатів, я збільшую час до 15 хвилин виступи від народних депутатів. Тобто зараз виступ від "Відродження", голови групи, а потім 15 хвилин від народних депутатів виступи. Будь ласка, пане Віктор, виступайте. 20:47:23 БОНДАР В.В. Дякую. Дякую, шановний Андрій Володимирович. Шановні колеги! Безумовно, вже 4 роки вся Україна спостерігає за трагічним розвитком подій щодо військової ситуації на Донбасі, у Криму із захопленням. Ми пам'ятаємо з вами найтрагічніші часи, коли були Іловайськ, Дебальцеве. І чомусь в той момент не вводили військовий стан, і чомусь в той момент не приймалися такі рішення. Зате зараз після останніх подій в Азовському морі терміново за 4 місяців до проведення президентської кампанії вирішили терміново вводити військовий стан. Ми добу намагаємося, наша "Партія "Відродження", наша група, з'ясувати і отримати відповідь, наприклад, добре, сьогодні проголосували військовий стан – що відбудеться в найближчий тиждень, найближчі два тижні, які подальші кроки від влади очікувати? Чи це означає, що ми визнали, що Росія військовий агресор остаточно і зупиняємо повністю транспортне сполучення, торгівельні відносини, зупиняємо дипломатичні відносини та інші політико-правові механізми, які мають бути запущені? Ми відповіді до цих пір не почули, які будуть подальші дії. Чи означає це військові дії на східних фронтах України, в Азовському морі і подальшу військову ескалацію? Відповіді нема. Це говорить про те, що ключове питання, яке вирішує цей військовий стан, – це питання перенесення виборів. Це говорить про те, що на першому плані все ж таки стоїть політична ситуація внутрішня в Україні і бажання просто свої політичні питання вирішити за рахунок ситуації, яка склалася в в Азовському морі. Ну, це ж нечесно, це неправильно, не можна такі підходи застосовувати. Тим більше, ви пропонуєте під час військового стану обмежити права і свободи громадян України, в першу чергу, і, в другу чергу, використовувати будь-які підприємства юридичні особи за власним бажанням, а, по суті, за бажаннями військово-адміністративними, які на цей час виникнуть в головах у окремих політиків, які сьогодні мають відношення до влади. Не можна використовувати українців, проводити обшуки, проводити негласне спостереження без дозволу судів, без дозволу будь-яких правових механізмів, не можна проводити такі самі заходи по відношенню до юридичних осіб, підприємств, заводів, а, по суті, закривати чи відкривати, чи вводити штучне управління на тих підприємствах, які незручні. І саме головне – що не можна дозволити ввести обмеження свободи слова. Бо цей військовий стан відкриває так само дорогу закривати чи проводити інформаційну політику на тих каналах, яке неугодні і дають виступати опозиційним лідерам і тим, хто не згоден з думкою влади. Тому ми вимагаємо все ж таки об'єктивно переглянути цей процес, зупинитися і взяти все ж таки здоровий глузд, в першу чергу, до свого розуму, і подумати, що ви хочете запровадити, не можна сьогодні йти на ці процеси.

Я впевнений в тому, що Україна, українці одностайні в боротьбі з російським агресором. Я вірю в те і хочу вірити, що український парламент одностайний в боротьбі з агресором Російською Федерацією. Звичайно, депутатська група "Воля народу" підтримувала і підтримує введення воєнного стану на території... на нашій території. Але скажіть мені, колеги, чому, вводячи воєнний стан, ми обмежуємо права українців на вільне життя? Знімаються гарантії на недоторканність житла, знімається гарантування таємниці листування, знімаються гарантії про невтручання в сімейне життя людей. Знімається свобода пересування, свобода слова, свобода думки та вільне вираження своїх поглядів і переконань. Вводиться обмеження на мирні акції та приватну власність. Наша група свою позицію сказала, і ми готові продовжувати дискусію в пошуку компромісів, але за обмеження прав громадян у такому вигляді, який є в Указі Президента, який зараз поданий до парламенту, депутатська група "Воля народу" ні в якому разі голосувати не буде. Шановні колеги, нагадую, що маємо зараз 15 хвилин на виступи від народних депутатів України, і потім згідно Регламенту у нас ще має бути виступ від профільного Комітету з питань нацбезпеки і оборони, і ми дамо право виступу секретарю цього комітету пану Віннику. Пане Іване, не не зараз, після народних депутатів України. Я просто оголосила, що ваш виступ буде. (Шум у Що трапилося? Уже мікрофони від криків ламаються і комп'ютери, друзі! Рябчин Олексій, будь ласка, ваше слово. Будь ласка, Івану Крульку надається право виступу. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні українці, чи треба в момент, коли існує агресія з боку Російської Федерації, вводити воєнний стан? Так, треба. І воєнний стан мав бути ведений рівно в той момент, коли перший зелений чоловічок появився в Криму. Тоді були всі правові підстави для того, щоби був введений воєнний стан. Де цей воєнний стан треба було вводити? Його треба вводити було в Автономній Республіці Крим і захищати нашу територію. Чи треба захищати українську землю? Так, треба захищати. Але не шляхом ведення бізнесу з агресором. Це не захист України, це її послаблення і знищення України. Чи треба протидіяти ворогу? Треба, але не шляхом повної ліквідації прав українських громадян. Це допомагає агресору, це його не знижує, а допомагає йому. І скажіть мені, будь ласка, а чи почув хтось сьогодні в цій сесійній залі хоч від одного керівника силових відомств, що за 30 днів планують робити для того, щоби протидіяти агресору? Конкретно які кроки за 30 днів чи за 60 будуть вчинені для того, щоб агресор забрався з території України? Для того, щоб деокупувати Донбас, для того, щоби повернути Крим, для того, щоби повернути назад тих два мільйони українців, які втратили свої домівки і є внутрішніми біженцями. Що має бути в цьому плані зроблено? Ми цього, на жаль, не почули. прочитав уважно звернення трьох президентів, яке я тримаю тут: Президента Кравчука, Президента Кучми і Президента Ющенка. Що вони пишуть у своєму зверненні? Вони звертаються до парламенту не допустити звуження прав громадян України на вільне житло, на працю, на свободу пересування, на свободу думки і слова. Це те, що є завоюваннями України, і це те єдине, яке ми можемо дійсно протистояти ефективно агресору. І ми як фракція "Батьківщина" вважаємо, що сьогодні ми маємо звернутися, і це головне, до країн, гарантію по Будапештському меморандуму, аби вони нам гарантували те, що обіцяли. А вони гарантували захист територіальної цілісності, безпеки і незалежності України, коли ми відмовилися від третього за силою ядерного потенціалу. Ось що треба робити сьогодні! Тому в цьому залі треба голосувати це звернення, яке запропонувала "Батьківщина". І тоді ми, заручившись підтримкою країн НАТО, нашою гарантією по Будапештському зможемо дійсно протидіяти агресору. І це ми закликаємо робити. А воєнний стан – так, голосуємо, але захищаємо права кожного українця, кожного українця, який має право на життя в цій країні. Дякую. Будь ласка, Наталя Веселова передає слово Рефату Чубарову. Просимо, пане Рефате. ведуча, колеги, дорогий український народе, громадяни України всіх національностей! Збройний напад та силове захоплення українських суден "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу", відкриття стрілянини на ураження і поранення українських моряків є не просто черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, але свідоцтвом подальших планомірних дій Росії по знищенню української державності, початок яким було покладено вторгненням Збройних сил Росії в Крим, окупацією та незаконною анексією півострова в лютому-березні 2014 року. Можливо, хтось ще не зовсім усвідомлює, але саме від дій нинішнього покоління України залежить збереження України як незалежної держави, яку століттями виборювала українська нація, за яку віддали своє життя сотні і сотні тисяч кращих синів і дочок України. Український народ усвідомлює свою відповідальність. Тому десятки тисяч самовідданих його синів та дочок, людей різних національностей, саме зараз на суші і на морі протистоять натиску російського агресора. Якщо, не дай Всевишній, ми, народні депутати України, не зможемо відповісти очікуванням і вимогам українського суспільства, народ нас змете на узбіччя історії і ніколи нам не пробачать наші нащадки того, що ми не спромоглися зберегти Україну зі всіма її землями, включаючи Донецьку і Луганську області та Крим. Дорогі колеги, але лише введення воєнного стану є недостатнім. Якомога швидше РНБО має затвердити покроковий план дій, спрямованих не тільки на відсіч новим агресивним діям Росії, але і таких, що сприятимуть деокупації Криму та інших тимчасово окупованих територій. Уряд України має негайно надати до Верховної Ради проект Закону про скасування вільної економічної зони "Крим". При цьому єдиною формулою нашої взаємодії з міжнародними партнерами, нашою позицією на всіх міжнародних майданчиках повинна виступати єдина формула: відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Новий акт агресії Росії має реально перетворитися в початок деокупації Криму. Шкода, що невиправдано затягнуто внесення змін і доповнень до Конституції України в частині статусу Криму. Так, в умовах воєнного стану забороняється змінювати Конституцію, але це нам ніяк не заважає зібрати найближчим часом Конституційну комісію та затвердити напрацьовані зміни та доповнення. Вони будуть востребувані… Будь ласка, 30 секунд завершити. ЧУБАРОВ Р.А. …відразу після припинення воєнного стану. Ми маємо це зробити, оскільки боротьба за Азовське море це насамперед боротьба за звільнення Криму, за Чорне море, (оплески) за долю кримськотатарського народу та українців, які очікують на Україну в тимчасово окупованому Криму. Закликаю всіх вас, колеги, підтримати схвалення Закону України про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні. Дякую. Дякуємо вам, шановний пане Рефате. І слово зараз для виступу надається Андрію Іллєнко. Прошу вас, пане Андрію. 21:00:15 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Я хотів би нагадати всім українцям, що "Свобода" вимагала введення воєнного стану ще в лютому 2014 року, після того, як Росія розпочала анексію Криму. Ми вимагали воєнний стан після Іловайську. Ми вимагали воєнний стан після Дебальцевого. П'ятий рік триває російська агресія, триває війна, більше 10 тисяч українців вже загинули в цій війні, і весь цей час влада ігнорувала нас, казали, що ми провокатори, що не на часі, що це тільки нашкодить. Зараз перед виборами вони згадали про це. Але водночас ми вимагаємо не просто передвиборчих технологій. Воєнний стан не повинен стати передвиборчою технологією влади. Воєнний стан повинен бути реальним механізмом боротьби з агресором. Негайно розірвати дипломатичні стосунки з Росією! Блокувати кордон! Припинити торгівлю з Російською Федерацією. Поставити питання і нарешті розпочати реальну боротьбу з кремлівською "п'ятою колоною", в тому числі в цій залі яка сидить. Ось ті кроки, які вимагає "Свобода, ось реальні кроки боротьби з московською агресією. Ви знаєте, сьогодні така дискусія в суспільстві існує, коли це питання стоїть на розгляді, надзвичайно важливе питання з однією простої причини – немає сьогодні у людей довіри до влади, немає довіри особисто до Президента Порошенка. І тому ця криза довіри до влади, вона сьогодні є по суті загрозою національній безпеці країни. Ми маємо негайно це виправляти, перш за все на виборах, які мають відбутися в строки. 31 березня повинен бути перший тур президентських виборів, в жодному разі не може бути жодного відтермінування цієї дати. І найголовніше, і найголовніше, товариство, сьогодні ми маємо усвідомлювати одне: якщо є війна, а вона є, то відповідно і має бути воєнний стан. Але ще раз кажу, це мають бути реальні кроки для подолання агресії, це має бути реальна боротьба з кремлівським впливом, це має бути реальна боротьба за звільнення наших територій і звільнення наших моряків, які зараз знаходяться в ворожому полоні. Це сьогодні теж одне з наших першочергових завдань, все сьогодні має бути для цього. І ми маємо усвідомлювати, що тільки правильні націозахисні кроки вони сьогодні допоможуть Україні. Боже, бережи Україну! ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова запрошується народний депутат Співаковський. Будь ласка. Шановні колеги, шановні друзі, шановний народе України! Зазвичай з цієї трибуни я говорю про освіту, бо освіту я розглядаю як безпековий фактор, як майбутнє нашої держави. Але чому я сьогодні попросив слово? Дуже просто. Що відбулося? От що відбулось? Це не просто був таран під нецензурну лайку росіян, це не просто було застосування зброї,

не Президент, не Кабінет Міністрів України – а чи здатні ми всі разом, представляючи інтереси народу України, який сьогодні має велику загрозу, бо, шановні колеги, пам'ятайте історію України, коли ті чи інші еліти казали, що це не такі, що вони не так роблять, бо ми з вами... наша дискусія сьогодні показала, що, в першу чергу, ми обговорювали питання, яка політична сила буде мати ті чи інші переваги при голосуванні. Шановні колеги, сьогодні стоїть питання, чи буде Україна як єдина держава, чи вона якраз… Бо почуйте і російських ідеологів, вони кажуть: нема України як держави. Бо політичні еліти не здатні домовитись, вони не можуть знайти консолідоване рішення. Шановні колеги, я прошу вас зрозуміти, що ми стоїмо перед історичним рішенням: чи забезпечимо ми і далі існування України; чи забезпечимо ми з вами мирне життя українців, бо вони нас з вами обирали, вони казали: "Ми вам довіряємо, щоб ви там, в Верховній Раді, приймали ці рішення". Подивіться, що пишуть в соціальних мережах: що тут сидять люди, які ніколи не можуть домовитись, бо вони друг у друга шукають ті чи інші переваги, ті чи інші інтереси. Шановні колеги, Олег Валерійович, прошу вас, прошу вас, "Самопоміч", прошу вас, "Батьківщина", прошу "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" забути, забути про ті речі, які нас роз'єднують і пам'ятати, що нас об'єднують інтереси української нації, української держави, яка повинна існувати не 27 років, а повинна існувати тисячоліття. Заради цього, заради наших дітей, заради майбутнього України давайте з вами проголосуємо. Я впевнений, що ніхто в Україні не існує, хто би взяв на себе і став тираном. Тому я розумію, що ми повинні перемогти дракона, самі не ставши цим драконом. І ми це разом з вами зможемо забезпечити. Довіра і тільки довіра може об'єднати. Дякуємо. Не кричіть, будь ласка. Зараз виступ народного депутата Юрія Солов'я. Ніхто не згадувався, слава Богу, в негативному контексті. Дякуємо, поки що. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина, Покуття, група "Удар". Шановні колеги, я вам назву, розкажу одну історію. В Лондоні, навпроти парламенту Великобританії стоять пам'ятники найбільшим і найвизначнішим політичним діячам в історії Британії. Але самим першим там стоїть пам'ятник Черчиллю. Але це не пам'ятник Черчиллю, це пам'ятник лондонському парламентаризму 41-го і 45-го років. Скажіть, будь ласка, я звертаюся до кожного з тут сидячого в залі, чи хотів би кожен з вас, щоб, можливо, колись стояв такий пам'ятник і українському парламентаризму? Чи буде він стояти? Я глибоко сумніваюсь. Я уважно прослухав питання, які звучали сьогодні, і виступи народних депутатів. питання, коли будуть президентські вибори? Стояли питання, чи обмежать засоби масової інформації, чи обмежать права і свободи? А скажіть, а хтось запитався хоча би раз, а як прізвища тих хлопців, які, на жаль, сьогодні є в полоні Російської Федерації? (Оплески) А яка їхня доля, цих хлопців? Шановні колеги, ви 100 раз назвали прізвище Порошенко, забувши назвати перед цим Президент, але ви ні разу з цієї трибуни не назвали прізвище Путін! Люди добрі, ні разу! (Оплески) Ні разу! Це вирок українському парламентаризму і вирок українській політичній еліті! Ви знаєте, коли ми поборемо Росію? Тільки при одній умові: коли сюди, в цей парламент, прийдуть люди, які в першу чергу будуть ставити свій інтерес вище… не свій інтерес, Коли в цей парламент прийдуть інтерес… люди, які будуть ставити національний інтерес в першу чергу свого особистого інтересу. Дякую. До слова запрошується Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. 21:08:50 ГЕРАЩЕНКО І.В. Я теж хочу розпочати цей виступ з трьох прізвищ: Василь Сорока, 91-го року народження. Артеменко Андрій, 94-го року народження. Ейдер Андрій, 99-го року народження. Сьогодні батько Андрія написав в Фейсбуці: "Я пишаюся своїм сином". Ми всі пишаємося цими хлопцями, які юні, молоді, здійснили супротив російському агресору. (Оплески) І вони молодці! І сьогодні, коли 3 години лідери фракцій скандували і кричали в кабінеті Голови Верховної Ради України, ви думаєте, вони ці прізвища називали? Ні, вони говорили: вибори, вибори, вибори. А в цей час в Нью-Йорку йшло так само засідання Ради безпеки ООН, і єдина людина, яка там теж говорила про вибори, вибори, вибори, це представник Росії в ООН. Він говорив про те, що в Україні чекають виборів. (Шум у залі) Так ось, Москві ми хочемо передати: вибори в Україні буде робити український народ, а не Москва, і тільки вони будуть їх робити. Нам тут тільки що розповідали ті люди, які на кіностудії Довженка знімали ролики, як вони сєпарів ловили, розумієте, який їм не такий Порошенко. Путіна в своїх виступах вони не згадали. Нам тут інші люди співали, що ми не проголосували в 14-му році про введення військового стану, воєнного стану. Так стенограма Ради нацбезпеки і оборони свідчить, що тільки Турчинов тоді за це проголосував. Інші не Інші не випускали навіть голубів миру. (Шум у залі) Зверніть увагу, як вони зараз перебивають заступника Голови Верховної Ради, коли правда коле очі, коли я згадую правду про те, що зараз ці політики повторюють тут сторічну історію, коли через чвари, через скандали, він тільки що обізвав мене нецензурним словом, ось цей покидьок з першого ряду, тому що я їм говорю про правду, що зараз вони хочуть втратити державу. Ми їм цього не дамо! Я не подстілка. – подстілка. Подстілка Путіна. І я прошу чоловіків зараз в цій залі сказати йому, що я говорю правду! А ми зараз проголосуємо не просто за воєнний стан, а за те, що вибори в Україні відбудуться 31 березня. Проводити їх буде українське суспільство і український народ, і оберуть вони не тільки Президента, а і Верховного Головнокомандувача України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершено. Зараз буде ще виступ Прем'єр-міністра, а потім – Президента України. Але перед тим я скажу вам кілька слів, колеги. Я з 14-го року був Я з 14-го року був постійним прихильником воєнного стану і ця моя позиція була постійною до… ГЕРАЩЕНКО І.В. Ви знаєте, "бабушка" говорити не можна, а "подстилка" говорити можна на Першого заступника Голови Верховної Ради України! Я вимагаю, щоб Власенко вийшов із зали! (Шум у залі) я постійно був прихильником воєнного стану. Але мене дивують ті політики, які протягом років вимагали воєнного стану, а коли Президент вніс воєнний стан, вони почали знаходити 100 причин, щоб не ввести воєнного стану. Це є подвійний стандарт, це не є політика, колеги. Ми маємо розуміти, де наш сьогодні ворог. Сьогодні наш ворог є у Москві, це є Кремль, який хоче нас розбалансувати тут, який хоче сьогодні нас, щоб у нас тут не було єдності, який хоче зруйнувати нашу церкву сьогодні. І, до речі, я хочу офіційно повідомити, що яке б ми рішення не прийняли, це не стане на заваді нашого рішення стосовно створення помісної української православної церкви. І я закликаю Вселенського Патріарха підтримати цю ідею. І ми гарантуємо безпеку і проведення. І хочу сказати, колеги, є неприйнятним, неприпустимим, коли у публічній дискусії ви звертаєтесь до Першого заступника Голови Верховної Ради Ірини Геращенко з такими словами. Я вважаю, ви маєте вибачитись. Вибачтесь перед всіма! Бо ніхто не назвав сьогодні тут Путіна жодним поганим словом, але найшлось багато поганих слів для Президента і для Геращенко. А для Путіна не найшлось жодного поганого слова – того, хто вбиває наших дітей, того, хто вбиває наш народ. Тому, колеги, я хочу наголосити: ми найшли компроміси. Я хочу вам повідомити: після голосування за воєнний стан нами буде проголосована Постанова про проведення виборів 31 березня авторством Голови Верховної Ради України Парубія. Ми всі її підтримаємо? Ми знімемо будь-яку інтригу. В законі ми зменшимо до 30 днів кількість. І тому, колеги, всі конфлікті моменти ми зняли. Я прошу не робити інтриги. Зараз запрошую до слова Прем'єр-міністра, потім Президента України, і будемо переходити до голосування. Прошу всіх заходити в зал. До слова запрошується Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Шановний пане Голово Верховної Ради України! Шановна Ірина Володимирівна, Оксана Іванівна! Шановні колеги! В історії будь-якої держави є дуже відповідальні момент, і я в ложі уряду дивлюсь на обговорення одного з найскладніших і важливіших питань. Питання насправді в тому, як забезпечити в країні стабільність і як прийняти необхідні рішення для захисту нашої суверенної держави. І я, відверто кажучи, дивлюсь в цей зал, як і дивляться мільйони українців, і я не розумію, звідки стільки ненависті всередині цього залу. В складні хвилини ми маємо бути об'єднаними, ми маємо знаходити компроміс і бути здатні захистити цей компроміс і зробити країну сильнішою. Мільйони людей в світі, мільйони українців бачили вчора відверто цинічні, агресивні, нелюдські кадри, Федерації, злочинні збройні сили атакували український флот, українських моряків. І навіть не це саме жахливе. Ми можемо відбудувати будь-який корабель, саме найцінніше, що є в України і української армії, – це життя і здоров'я українського військового. Ми Ми маємо в цій залі приймати рішення, щоб захистити їх, тому що вони кожен день захищають свою державу, вони кладуть за це своє життя, не своє особисте голосування, а своє життя. Немає нічого ціннішого. Скільки тисяч родин в Україні сьогодні мають горе від цієї російської проклятої армії?! І ми сьогодні не можемо знайти в собі сили, щоб стати єдиними, сильними, прийняти всі необхідні рішення не потураючи права людей, забезпечуючи стабільність в державі! Я глибоко переконаний, що це наш обов'язок не тільки як державних мужів, а як кожного громадянина України. Ми маємо виходити з інтересів держави. Ми маємо розуміти, що будь-яке наше рішення впливає на життя українців. Пріоритет номер 1 – це безпека і оборона держави. І завжди в залі Верховної Ради України ці рішення були консолідованими і завжди армія відчувала підтримку. І сьогодні немає бути виключення. Позиція номер два. Ми маємо зберегти стабільність в нашій країні. Ще на минулому тижні ми ухвалили з вами бюджет як запорука стабільності завершення цього року і 19-го. Ми маємо все зробити для того, щоб забезпечити економічний ріст, забезпечити стабільність в державі і дати можливість людям максимально якісно жити в нашій державі. Це дуже є непросто, але залежить від нас. Тепер, що стосується прав і свобод українських громадян. Така дискусія була вчора на Раді національної безпеки і оборони. Президент абсолютно чітко сказав, що жодних обмежень прав і свобод людини не буде. І я вірю в слова Президента. І я наголошую на те, з чого я розпочинав. Слова Президента мають бути повністю співпадати з вашим рішенням. Тому, будь ласка, найдіть консолідовані рішення, прийміть їх у цій залі, а уряд України виконає кожне рішення, яке буде прийнято. я не бачу жодних сьогодні підстав для економічної кризи. Більше того, я хочу підкреслити, що ми маємо з вами всі можливості забезпечити стабільність і в економіці, магазинах, аеропортах, залізницях, на дорогах, все буде абсолютно нормально. Але я наголошую на тому, що для нас важливо консолідація в складні історичні моменти нашої держави. І хочу сказати ще одну річ. не має права зі зневагою ставитися до народного депутата. Я не знаю, можливо, це неправильно, але і до жінки. І я вважаю, що кожен, кожен справжній чоловік має вибачитись перед тієї жінкою, яку він образив. І на завершення. Колеги, я прошу, дивіться, ви ж мене не перебивайте, я все розумію, я всіх вас поважаю, і вважаю, що є неприпустимі норми спілкування. І вважаю, що в першу чергу, треба завжди з повагою ставитися до українського громадянина. І на завершення. Хай слабшим стає від цих ситуацій наш ворог. Давайте ми вийдемо з цієї ситуації сильнішими, великою українською незалежною, сильною державою, і це в ваших руках. Дякую. Дякую. Шановні колеги! У позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України Петро Олексійович Порошенко. І я прошу запросити Петра Олексійовича в зал.

Дорогий український народе, шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр, шановний український уряд, шановні народні депутати! Ми домовилися о четвертій годині сьогодні зібратися для того, щоб спільно проговорити, отримати повну інформацію, що саме відбулося і відбувається зараз на фронті, на морі, вздовж кордонів України, які сили зараз сконцентровані під якою загрозою сьогодні опинилася наша держава. І я як Президент, як Верховний Головнокомандувач, який володіє в повному обсязі інформаціями про ризики і загрози держави, після жахливого акту російської агресії проти кораблів Військово-Морських Сил України, які були абсолютно чітко доведені і на сьогоднішній день представлені в усіх країнах і столицях світу,

з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон. Знаєте, як його розглянули в Нью-Йорку? Відмовилися розглядати, бо Росії ніхто не вірить. це плід нашої роботи на створення світової коаліції на підтримку України. І Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів. На сьогоднішній день у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО було прийнято рішення про проведення спеціальної Комісії Україна-НАТО, світ побачив, що саме відбулося 25 листопада, починаючи з 7 години, особливо коли наша розвідка представила переконливі докази, під яким ризиком були українські військові, як відкривали вогонь, як били наші кораблі, і як вони себе достойно, наші моряки, поводили. Є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі. Чого чекав

щоб от такі от заклики, для того щоби ми повторили долю Грузії, щоби дали привід забезпечити пролиття крові сотень тисяч українців, для того щоби втратити підтримку всього світу і замість цього залишитися сам-на-сам із своїми проблемами. Україна пішла абсолютно іншим шляхом. Чотири з половиною роки український воїн і українська армія, український громадянин-платник податків, українська влада і український парламент, український уряд і український Президент робить все можливе для того, щоби захистити рідну землю. І зараз... Помовчіть. І зараз... І зараз, коли ми, як ніколи, потребуємо об'єднання, і зараз, коли нам треба буде... Можна, щоб ми не матюкалися в парламенті хоча би? ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь Я сподіваюсь, що це не "Самопоміч". Тоді вибачте, будь ласка. І зараз, коли нам треба об'єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який, я хочу окремо наголосити, буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії. Якщо, дай Боже, спільними зусиллями нам вдасться уникнути цього сценарію, я наголошую як Президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України: не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод. Це в умовах. А в указ я попросив дати право Президенту, як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди для того, щоби забезпечити захист української землі.

Друзі, є спроба перетворити засідання Верховної Ради на клоунаду. Ми це не дамо зробити, бо надто серйозне питання зараз стоїть на порядку денному, і надто відповідальне рішення вам треба буде прийняти під час голосування. Перша позиція. Я вніс новий проект указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Ми на сьогоднішній день зробили, цей указ зареєстрований в Верховній Раді, офіційно… офіційно внесений на заміну, і зараз при оголошенні постановки на голосування Головою Верховної Ради ви будете голосувати саме за нього. Друга позиція. (Шум у залі) Я прошу слухати дуже уважно. Друга позиція. Друга позиція. Проект закону, який затверджує цей указ: передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки україно-молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар. Для стенограми я хочу зачитати перелік цих областей, кваліфікаційні вимоги до яких чітко наголошую. Це є Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська і внутрішні води азово-керченської акваторії. Наголошую, що особий стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції Об'єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму. Я просив би надзвичайно відповідально поставитися зараз до цього голосування. Я повністю підтримую і підтверджую те, що казав Прем’єр-міністр, про характер обговорення на Раді національної безпеки і оборони. І я просив би саме зараз…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

Тому, колеги, я прошу всіх пильно голосувати. Я ставлю на голосування, згідно статті 5 Закону України я ставлю на голосування Закон України про затвердження Указу Президента України "Про ведення воєнного стану в Україні" (9338, доопрацьований) з тими правками, які були озвучені Президентом України під стенограму, тобто 30 днів і перелік виключний областей. Області: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Тобто ті області, які межують з Російською Федерацією або з Придністров'ям. Ці дві пропозиції, ми маємо право вносити цю правку і ми її вносимо. Колеги, я прошу вас всіх голосувати відповідально. Ми вимагали роками воєнного стану, ми маємо шанс показати, що ми можемо дати відсіч агресору і можемо змобілізуватися, всі патріотичні сили, всі патріоти. Я прошу підтримати дану пропозицію, прошу проголосувати з техніко-юридичними правками. Патріоти-державники, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. 9338 з правками Президента, з техніко-юридичними правками. Підтримайте, колеги. Підтримайте. Голосуємо.

Отже, колеги, хочу повідомити, що під час пленарного засідання тільки раз можна брати перерву. Дві фракції вже брали перерву, а ще дві фракції зараз просять перерву, але не реальну перерву, а лишень виступ від трибуни. Прошу всіх бути на місцях. Колеги, я думаю, що дехто має вибачитись перед тим, як ми будемо дальше продовжувати дискусію. Я думаю, треба вибачитись, Сергій. Так я вважаю, Сергій. Треба вибачитись і треба мати чоловічу мужність для цього, просто чоловічу мужність. Зараз я оголошую виступ від двох фракцій: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Від двох фракцій. Від двох фракцій оголошується перерва. Але замість перерви - виступ. І я запрошую до слова голову фракції "Блоку Петра Порошенка" Артура Герасимова. Шановні колеги! В цьому залі вирують інколи дуже великі емоції, в цьому залі ми приймаємо надважливі рішення, але й усьому є межа. І коли, вибачте, народні депутати певних фракцій ображають Першого віце-спікера особисто, ми вважаємо, що це є недостойна поведінка, і така людина не має права знаходитися в залі парламенту. Тому, перше, ми звертаємося до регламентного комітету, і, Андрію Володимировичу, просимо дати доручення, винести рішення відносно того, щоб ця людина не знаходилася в залі парламенту певну кількість засідань, як того передбачає Регламент. Раз. Друге питання. Поки ми не почуємо публічного вибачення перед Іриною Геращенко від Сергія Власенка, фракція "Блоку Петра Порошенка" в цьому залі сьогодні ні за що голосувати не буде! Дякую.

Одна хвилина, Сергій Власенко. Увага! Одна хвилина, Сергій Власенко. (Шум у залі)

Шановні колеги, в мене є 29 секунд, я хочу їх постояти за трибуною. Я ж можу це зробити? ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я запитаю, вибачення приймаються? - мудра жінка і приймаю публічно ці вибачення, і бажаю вам, Сергію, щоб у вас гарно складалося з жінками. Якщо ви будете себе інакше поводити, так і буде. Колеги, і надалі, і надалі – у нас зашкалюють інколи емоції. Я вас прошу, які б не були емоції, не допускайте такий речей. Не допускайте і ніколи, і ніяк. колеги, це дає нам змогу перейти до проекту Постанови про призначення чергових виборів Президента України на неділю 31 березня 19-го року. Постанова вам роздана. Постанову вніс Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати, будьте в залі. За скорочену! Прошу підтримати. Колеги, зараз буде моя доповідь на одну хвилину, і голосуємо. Всі в залі, будь ласка. Отже, я пропоную, згідно Конституції, проект постанови пропонує призначити чергові вибори Президента України на неділю 31 березня 2019 року. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Постанову про призначення чергових виборів Президента України на неділю 31 березня 19-го року. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

звернення. У нас є постанова, постанова прийнята в цілому – 298, і будь-які інтриги з виборами ми знімаємо. Але у нас ще одне питання є, колеги, це звернення до міжнародних організації: до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту. До речі, завтра я їду зустрічатися з Головою Європейського парламенту і Генсеком НАТО, давайте приймемо разом це звернення. І, колеги, ця постанова є зареєстрована від групи народних депутатів, і я прошу зараз підтримати пропозицію розгляду її за скороченою процедурою. Прошу проголосувати! Прошу підтримати! Про звернення Верховної Ради України. Голосуємо! За-240 До доповіді запрошує голову комітету з питань закордонної політики Ганну Гопко. Будь ласка, детальніше про саму постанову. Доброго дня, шановні колеги. Дякую всім за державницькі рішення і голосування. І зараз хочу сказати, що ми напрацювали цю постанову до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв'язку з актом актом агресії Російської Федерації проти України. Що ми тут хочемо? Ми висловлюємо рішучий протест агресивним діям, і ми вимагаємо, зокрема, від Російської Федерації надання невідкладної медичної допомоги пораненим українським морякам, забезпечення їхнього негайно безпечного повернення в Україну. А також повернення незаконно захопленого військового майна. Ми закликаємо також міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі, в тому числі застосування нових та посилення існуючих санкцій, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Ми запрошуємо міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного моря та Азовського моря та Керченської протоки. І пропонуємо морським державам направити в регіон військові кораблі, щоб упередити подальшу ескалацію напруги з боку Росії. Ми закликаємо також міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Ми закликаємо міжнародну спільноту адекватно реагувати на виклики і загрози, що несе Російська Федерація, оскільки політика умиротворення вже призвела до окупації частини території України. Ми також підкреслюємо, що будівництво "Північного потоку-2" є проектом не в інтересах Європи, а в інтересах Росії, і несе загрозу, в тому числі і безпекового характеру для всього регіону Балтії і Північної Європи. Ми наголошуємо, що безкарність агресивної політики і дії РФ може привести до глобальних наслідків. Саме ми покладаємо на кремлівський режим повну відповідальність за ескалацію напруги в регіоні Азовського та Чорного морів та Керченської протоки, яка є продовженням збройної окупації Криму та окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Саме ми покладаємо відповідальність на Росію за підрив мирного врегулювання ситуації. Прошу підтримати. Дякую. Отже, колеги, переходимо до голосування. Постанова вам роздана. Я прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. Це символічна дія, але важлива дія українського парламенту – звернення до міжнародних інституцій. Вже багато інституцій прийняли свої звернення, а ми, на жаль, аж в 9-й вечора. Я прошу, колеги, всіх приготуватись до голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Ми втратимо голоси, Я прошу, і я ставлю на голосування Постанову Верховної Ради України "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв'язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України" (№ 9341) за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо. За-272 Постанова прийнята. Шановні колеги! У нас був дуже непростий і складний день. Але, як завжди, український парламент вийшов на позитивні рішення, на фундаментальні для української держави рішення. Я хочу всіх привітати з прийняттям цих рішень. Не спрацювала картка Олі Богомолець. І я зачитую, що по Закону 9338 (доопрацьований), її картка не спрацювала. І, колеги, я вітаю вас зі всіма, з важливим державницьким рішенням. Хочу привітати всіх нас. Ми на сьогодні стали ще на крок сильнішими і потужнішими. Дякую Президенту України і Прем'єр-міністру України за участь в нашому засіданні і за вироблення єдиного спільного рішення. Слава Україні! Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую